Добро утро, уважаеми колеги. Ако обичате, процедура по регистрация.

Изслушване на министъра на околната среда и водите, на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия

Днес в „Държавен вестник” е публикуван Указ за назначаването като наш посланик в Черна гора на господин Младен Червеняков. (Ръкопляскания Сутринта е постъпила молба от него за освобождаване и затова предлагам да включим тази точка в дневния ред. Моля Ви, режим на гласуване.

да предложите на Народното събрание да приеме решение за предсрочно прекратяване на пълномощията ми на народен представител.” Служебният проект на: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Младен Петров Червеняков като народен представител от 12. многомандатен изборен район – Монтана.” Има ли желаещи да вземат отношение? Изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Моля Ви, режим на гласуване за проекта на решение.

Решението е прието. Да пожелаем на господин Червеняков успешна дипломатическа работа, достойно да представлява България в Черна гора! Да е жив и здрав

Заповядайте, уважаеми господин Ненков. Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов. Противно предложение има ли?

Уважаеми народни представители, във връзка с олимпиадата в Сочи получих писмо от госпожа Вяра Анкова – директор на Националната телевизия, с молба по време на олимпиадата при провеждането на парламентарен контрол

Ще вземем мерки да се оповести на гражданите къде могат да наблюдават парламентарния контрол, така че да не пречим на предаванията от Зимната олимпиада – за любителите на спорта.

и стана отново актуален – тема на разговори както в медиите, така и в обществото, след последното решение на 5-членния състав на За да стане по-ясно и на зрителите, тъй като включихме камерите, ще направя много малка, бърза ретроспекция на това как се стигна до този момент. През 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед, с която одобрява Общия устройствен план, без тогава този план обаче да е съпътстващ със задължителната по Закона за устройство на територията екологична оценка.

стоп на наказателната процедура от страна на Европейската комисия, и това е до 12 декември миналата година. Дори и следващият министър, след госпожа Караджова – госпожа Михайлова и представителите на Министерството на околната среда и водите, защитават миналия юли и миналия декември – 12 декември, именно тази теза, че тази оценка реално не е съществувала и че трябва да бъде изготвена нова такава оценка. Тук изниква един много интересен факт, че на следващия ден след заседанието от 12 декември, 24 часа по-късно,

същият този заместник-министър с молба до съда оттегля досегашното свое мнение, на Министерството на околната среда и водите, и казва, че всичките действия до този момент са един вид несъстоятелни и че Министерството на околната среда и водите поддържа нова нова теория за това, че всъщност оценка има и че устройственият план трябва да влезе в сила. Тук трябва да се отбележи още да не забравяме, че преди господин Данов да стане министър на инвестиционното проектиране, имаше един друг министър – арх. Калин Тихолов, който стана министър на инвестиционното проектиране точно за 24 часа.

към всеки един от министрите, като се надявам наистина да получим конкретен отговор и не само ние като народни представители, а въобще цялата общественост, защото проблемът с парк „Странджа” не е само на регионално ниво, той има значение за цялото ни общество, ни общество, е: какви конкретни мерки ще вземат тримата министри, за да не се стигне отново до момент, в който Брюксел ще ни дърпа ушите и ще ни наложи процедура за санкция, именно защото не спазваме както нашето законодателство, така и европейското?

винаги сме защитавали такава теза, но тя трябва да бъде наистина в рамките както на българското законодателство, така и на европейското, за да не се окаже, че в България винаги чакаме някой да ни дръпне ушите, да ни се скара, да ни размаха пръст, за да може нашите власти да да вземат съответните мерки. Да не се стига дотам. Аз се надявам, че този път ще бъдем така добри да не чакаме някой да ни се кара, а наистина да успеем наистина сами да си свършим своята работа. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Това беше представяне от вносителите на темата на изслушването. Сега, според парламентарната процедура на чл. 107, ал. 2, ще дам думата за по 10 минути на всеки един от министрите, които ще бъдат изслушани днес. Госпожа Терзиева иска да започне – заповядайте, уважаема госпожо Терзиева. Можете да изложите Вашата теза. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Казусът за риска от презастрояване на Природен парк „Странджа” предизвика широк обществен отзвук. Искам да Ви уверя, че като министър на регионалното развитие съм следила развитието на съдебното дело за Общия устройствен план на община Царево, както предполагам са правили и моите предшественици. Ще започна накратко с фактите. През август 2008 г. е одобрен Общият устройствен план на Царево – общо 70% от територията на общината попада в границите на Природен парк „Странджа”. Месец по-късно заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството се обжалва. Така започва съдебната сага, за която не смятам да изпадам в подробности. На 15 януари 2014 г. с решение на петчленния състав на поради недопустимост на подадената пред първоинституционния съд жалба е прекратено производството по оспорване на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13.08.2008 г., одобряваща проекта за Общия устройствен план на община Царево. Уважаеми госпожи и господа, един от основните елементи на регионалната политика е устройственото планиране на териториите и ако нямаме такова не можем да планираме адекватно инвестиционните проекти на регионално ниво. Проблемът с общото устройствено планиране на Черноморското крайбрежие не е от вчера. Години наред не е регистриран сериозен напредък. Всеки един от нас е бил свидетел на безумните градежи и презастрояване на Черноморското ни крайбрежие. Уверявам Ви, че от първия си работен ден като министър съм наясно за съществуващите проблеми по управлението на Черноморското крайбрежие. Липсата на общи устройствени планове на морските общини определено не допринася за развитието на регионите и поставя на риск опазването на околната среда. Законът не предвижда възможност министърът на регионалното развитие да отмени заповед за одобрение на общия устройствен план. Ето защо бе необходимо да се изчака окончателното решение на съда. С решението на петчленния състав на Върховния административен съд от 15 януари тази година на практика заповедта за одобряване на Общия устройствен план на Царево е потвърдена. След произнасянето на съда проведохме съвместни срещи с министъра на околната среда и водите и министъра на инвестиционното проектиране, за да очертаем мерките, които е възможно всеки един от нас да предприеме, за да защитим природен парк „Странджа”, и да отпадне рискът от стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия. В рамките на правомощията ми като министър на регионалното развитие на 30 януари 2014 г. разпоредих да започне процедура за изменение на Общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територията за Природен парк „Странджа”. Донесла съм тук, за да видите – ето, това е 70% от

До края на следващата седмица ще бъде финализирано заданието за изготвяне на проект за изменение на плана и ще бъде изпратено за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на културата. Това е процедура, която се предвижда по закон. След съгласуване на заданието ще издам заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територията на природен парк „Странджа”. Неразделна част, разбира се, от този проект ще бъде и екологичната оценка. Целта е измененият общ устройствен план да отговаря на всички изисквания на екологичното законодателство и на изискванията за опазване и съхранение на Природен парк „Странджа”. Благодаря Благодаря, госпожо министър. Следващият министър – госпожа Михайлова, заповядайте. Думата има министърът на околната среда и водите. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Павлова и господин Ненков! Благодарим за възможността днес тук, в сградата на Народното събрание, от тази висока трибуна да отговорим на тревогите на българското общество и до голяма степен да внесем яснота по това какви са мерките, които предприемаме, след като вече имаме решение на българския съд, който финализира една многогодишна сага с Общия устройствен план на община Царево, 70% от чиято територия включва територии от парк „Странджа”. Общият устройствен план на община Царево действително има дълга история. Приключването на тази сага е акт, който ни позволява най-накрая да предприемем някакви действия, тъй като до момента на произнасянето на съда ние нямахме никаква възможност да предприемем каквито и да било действия – било то по изменение на плана, както вече Ви информира министър Терзиева, било по изготвяне на нова екологична оценка, или каквито и да са други действия във връзка с общия устройствен план на общината. Финализирането на сагата позволява на всички институции, които носят отговорност, да предприемат съответните последващи мерки. Финализирането на сагата дава още една възможност – да се приключи безвремието, в което и в община Царево, както и в много други общини в България липсата на общи устройствени планове се използва, за да се осъществява застрояване на базата на частични, малки пупове, без подробни устройствени планове, без съответната оценка, без измерен кумулативен ефект и без обща визия за развитието на територията. Това е добрата страна на случващото се в момента. Другото, за което искам да информирам народното представителство, е, че непрекъснато през последните осем месеца проблемите на българското Черноморие са на вниманието на Министерството на околната среда и водите. На първо място, завърши изпълнението на един от големите проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда” – ос 3, с който се извършва картиране на местообитанията по територията на българското Черноморие. Картирането е завършено. В момента тече нанасянето на кадастрални карти и вписването в кадастъра. Това е изключително важен процес, който позволява да бъдат ясно идентифицирани и определени границите на защитените територии в рамките на зоните по „Натура”, извън тях и по цялото Черноморие. Това е важен момент, защото постигнатото чрез изпълнението на този проект дава сериозни основания за ревизии и промени на устройствени планове по българското Черноморие. На второ място, в момента тече Проект за подготовка на план за управление на Природен парк „Странджа”. Проектът се изпълнява в момента. Това е част от общата политика, която съм убедена, че трябва да следваме: Първо, утвърждаване и приемане на общи устройствени планове, които гарантират въвеждането на правила, правила, въвеждането на норми и устойчиво развитие на регионите, включително и на регионите по българското Черноморие. Второ, заедно с тях, изработване и одобряване на планове за управление на защитени зони по „Натура”, планове за управление на защитени територии, планове за управление на национални паркове и планове за управление на природни паркове. управление на природни паркове. Само при наличието на двете категории планове можем да гарантираме, че сме в сила, в състояние, имаме нужните инструменти да защитим околната среда, да защитим природната ценност, където и да се намира тя, на територията на която и да е община, в това число и на черноморските общини. Само при наличието на такива планове можем да гарантираме ясни правила пред инвестиционния процес, интересите за развитие на местните общности и опазването на околната среда. Това е позицията на Министерството на околната среда и водите, която защитаваме вече в продължение на месеци, а мога определено да кажа, че това е била позицията на министерството в продължение на години, включително и в момента, в който е било издадено становището за екологична оценка към Общия устройствен план на община Царево още през 2008 г. Що се отнася до това какви мерки предприемаме от тук нататък, аз съм убедена, че решението за изменение на общия устройствен план, с неговата сила да спре влизането в сила на плана на територията, подлежаща на изменение, ще позволи подготовката на нова, актуална екологична оценка и оценка за съответствие, която ще позволи, първо, да бъдат отчетени всички нови моменти, като се започне от картирането и нанасянето на местообитания и всякакви други природни феномени и се стигне до определяне на възможните зони на припокриване на плановете за управление на парк „Странджа” и общия устройствен план, в случая с Царево. Второ, ще направим всичко възможно проектът за изработване на План за управление на „Странджа” – модел за устойчиво развитие на парк „Странджа”, да завърши успешно и ние да разполагаме с необходимите документи, за да гарантираме управлението на територията по най-добри модерни и екологични практики. На трето място, Министерството на околната среда и водите вече няколко пъти пое ангажимента, че при всички инвестиционни намерения и намерения за подробни устройствени планове на територията на всички черноморски общини

и включваме в подготовката на тези подробни устройствени планове и съответните екологични оценки. С тази мрежа от мерки ние гарантираме, че на територията на парк „Странджа” няма да има строителство, но изработването на устройствен план, изработването на план за управление е единственият път това да се гарантира. Аз бях приготвила да покажа на народното представителство жалба от гражданин – жител на община Царево, жител на едно село, който дава сигнал за това как се извършва строителство без наличие на общ устройствен план. Това може да се види в повечето общини. Това е порочна практика, която трябва да спрем, и един от инструментите са работещи общи устройствени планове и планове за управление на защитените зони и територии и съответните паркове. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Има думата министърът на инвестиционното проектиране господин Иван Данов. Заповядайте, господин министър. Господин председател, госпожи министри, дами и господа народни представители! В началото на Закона за устройство на територията има член, който казва, че задачата на този закон е да гарантира хармонично и устойчиво развитие на територията на страната. Хармонично развитие означава баланс между човека и природата, баланс между човешките интереси и интересите на човека да запази средата, в която живее. Целта на устройствените планове е именно запазване на този баланс. На второ място, искам да обърна внимание, което за мен е много положителен факт, че българският съд запази стабилността на общите устройствени планове. Той не отмени общ устройствен план. За да имаме стабилно развитие на страната, трябва да се гарантира стабилност на общите устройствени планове. Ако един общ устройствен план може да бъде променян при всяка следваща инвестиционна инициатива, това означава нестабилност на средата, което нарушава условията за привличане на инвеститори. Условията за устройство и застрояване на територията на населените места и землищата се конкретизират с подробни устройствени планове, съответстващи на предвижданията на общия устройствен план, придружени с план-схема на техническата инфраструктура. Предвижданията на подробен устройствен план са задължителни за инвестиционното проектиране. Наличието на влязъл в сила подробен устройствен план предполага, че всяко следващо инвестиционно намерение подлежи на процедури, изискващи се по действащата законова и подзаконова нормативна уредба, касаеща устройството на територията. По този начин се гарантира и опазване на околната среда, тоест без общите устройствени планове трудно бихме могли да гарантираме стабилност, опазване и развитие на околната среда. В правомощията на министъра на инвестиционното проектиране е разрешаването на изработване на подробни устройствени планове на обекти, които са с обхват на област, определен с акт на Министерския съвет, обекти с национално значение и национални обекти от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 млн. лв., финансирани с публични средства. Чрез Дирекцията за национален строителен контрол се упражнява контрол по спазване на нормативните изисквания и извършеното незаконно строителство за обекти от първа, втора и трета категория. За да не се допуска нарушение при разрешаване на строителството в парк „Странджа”, на длъжностните лица от ДНСК е разпоредено при проверки на територията на парк „Странджа” да обръщат особено внимание освен на съответните одобрени проекти, в съответствие с предвижданията на действащите устройствени планове, така също да има положително становище от органите за опазване на околната среда, което е част от проектите за инвестиционни намерения. При условие че се установят нарушения на Закона за устройство на територията и на изискванията на екологичното законодателство, тези разрешения ще бъдат отменени. В случай на извършено строителство, за тези разпоредби ДНСК ще издаде съответните заповеди за спиране на съответните строежи. В подкрепа на това, което каза министър Терзиева, един общ устройствен план не е нещо, което е твърде фиксирано. Изработеният за община Царево и за Странджа е на повече от осем години. През това време са настъпили промени във фактологията, на база на която е изграден този проект. Знаете, че бяха поръчани геодезически заснемания. Има нова кадастрална карта и кадастрални регистри на всички землища, попадащи в охранителна територия А и Б по Закона за устройството на територията. Приети са специализирани карти и регистри на всички морски плажове в община Царево и те отразяват пясъчни дюни, попадащи върху морския плаж в непосредствена близост до плажната и морската ивица. От тази гледна точка е необходимо да бъде извършена тази актуализация на съответния план, за което стана дума. Накрая, през настоящата година е осигурено финансиране за за изработване на специализирани карти на останалите части от обектите по Черноморието. След изработването им ще има възможност да се предостави информация за поземлените имоти, попадащи в охранителни зони А и Б на ведомствата и общините, отговорни за изработване на общи устройствени планове. Благодаря. Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, съвсем накратко ще Ви запозная с процедурата оттук нататък. Следват по два въпроса от всяка парламентарна група към всеки един от министрите. Понеже сме в особена ситуация – има повече от един министър по време на питането, всеки въпрос – в рамките на две минути. След това министрите имат възможност за отговор. След отговора питащите могат да изразят отношение към съответния отговор в рамките на пет минути. Започваме с въпросите, уважаеми колеги. По принцип се започва от най-голямата парламентарна група. Заповядайте, господин Иванов.

Това, което чух тук, от тази трибуна, от госпожа Михайлова, беше нещо добро, но позволете ми, госпожо Михайлова, да не се съглася с него.

Когато говорихте за общ устройствен план на Царево, че той трябва да бъде променен, че имало екологична оценка, която трябва да бъде обновена, госпожо министър, аз искам да Ви задам конкретен въпрос: какво Ви накара, или може би това е станало без Ваше знание, на 12 декември миналата година

за отпадане на този общ устройствен план не следва да бъде уважена. На следващия ден обаче, на 13 декември, 24 часа след това, заместник-министърът господин Чавдар Георгиев подписва точно обратния документ, с който оттегля жалбата на Екологичното министерство и по този начин признава, че общият устройствен план не е валиден и може да се пристъпи към изработването на нов. Кое Ви накара, госпожо министър, във Вашето министерство да вземете това решение, след като на всички Ви е било ясно, че общият устройствен план не може да бъде приет по процедурата, по която е вървяно дотогава, поради простата причина, че не е имало екологична оценка? При наличието на екологична оценка Вие можете да го признаете, но без такава това не може да се случи. Фактите са следните: нямаме работещ общ устройствен план, защото той няма екологична оценка. Вашето министерство на 12 декември потвърждава своята позиция, че не признава

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Иванов, доколкото си спомням, питането, поради което сме тук днес, е какви спешни мерки вземаме във връзка с приетото решение на съда? какви спешни мерки вземаме във връзка с приетото решение на съда? Това беше питането, това беше моят отговор. Затова Ви отговорих по такъв начин. Сега Вие ми задавате въпроса: „Защо?” и аз Ви отговарям. Има две обстоятелства, които трябва да се имат предвид. Първо, точно благодарение на тази промяна на позицията на Министерството на околната среда и водите сагата с обжалването приключи.

Промяна на плана и екологична оценка. Това докладва министър Терзиева, това докладвах и аз. Само по такъв начин, при финализирано решение на съда, ние можем да предприемем такива мерки. Това вече го докладвах. Това е едната причина. Втората причина, и тя е водеща и основна – приключване на процедурата, за да могат да се водят други и следващи стъпки. В противен случай продължаваме в онова неясно състояние, продължаваме съдебните спорове, без даже да имаме възможност да променим или изменим общия устройствен план и да направим нова екологична оценка.

Отговорих на въпроса – това е причината, за да се прекрати и да приключи делото, за да има окончателно решение, което да ни позволи да вземем последващи мерки и да предприемем последващи действия. Благодаря. (Частични ръкопляскания от

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Благодаря за отговора, госпожо министър. Това, което разбрах от отговора Ви, е, че Вие бързате да пристъпите към ново изменение на общия устройствен план. Това изменение обаче никой не може да ни гарантира какво ще бъде и дали ще бъдат защитени интересите на обществото. Защото виждаме какво става на улицата, госпожо министър! Защо Защо трябва да се пристъпва към такива драстични мерки? Защо, ако трябва да се изготви нова екологична оценка, тя не се направи? Въпросът ми беше: Какво ще промените в новия план? Вие може да извадите и да вкарате нови територии, ако прецените. Така ли е? Така е. Затова хората са на улицата, а не за нещо друго. Затова и аз Ви попитах: какво налага толкова спешното взимане на това решение от днес за утре?

Той е главния архитект на този план. Този човек беше сложен като министър за награда, след това махнат. Тук прозират и неговите интереси.

да им бъде удовлетворено желанието да получат реализация на собствените си нови имоти. Затова Вие ще направите промяна в Общия устройствен план. Затова бързате, затова минавате на тази процедура, която наистина Ви дава право да промените устройствения план. Защото, пак казвам, ако всичко това, което казах досега, Вие го бяхте оборили, аз и всички хора на улицата щяхме да вярваме. Това нещо не се случи. Защо не се случи? Защото нямате аргументи за промяната на устройствения план. Тук чувам, че имало някакви нови технически документи, които налагали промяната. Промяната не се налага за това.

по делото заседание е необходимо съгласие на оспорващата страна, от една страна, ако има такова – покажете го, и оттегленият може да бъде издаден повторно само при нови обстоятелства. Пак питам: освен че удовлетворявате интересите на някои хора, какви са другите обстоятелства, които Ви накараха да пристъпите към тази драстична мярка – да си оттеглите решението, което толкова дълго време е защитавано от Ваша страна, и в следващия момент да кажете, че ще направите нова промяна? Чии интереси се защитават? Излезте, кажете това нещо, за да се успокои цялото общество. Не е обосновано вчера да излизат с молба към да вземете решение. Не да се явяваме ние говорители на улицата. Улицата си каза своето мнение, всички го чухме. Сега е Вашия ред. Можеше съвсем елементарно да кажете кои са тези обстоятелства, които Ви карат да вземете решение да промените коренно позицията си за 24 часа и, от друга страна, да кажете, че ще пристъпите към промяна без настъпили кой знае какви промени, които да Ви дават такова право. Затова отново – няма да използвам времето си докрай, бъдете обективна, госпожо министър. Помолих Ви, моля Ви от името на хората, които са на улицата, излезте и аргументирано защитете това, което Ви накара да вземете това решение в рамките на 24 часа, което е на 180 градуса на поддържаната досега позиция, и кое кое беше това, което Ви накара да пристъпите към последващите действия? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов. Уважаеми колеги, аз Ви споменах, че имаме особен случай – изслушване на повече от един министър.

въпроси. Аз ще постъпя по този начин. Господин Иванов, ще Ви дам отново думата, защото Вие нямате отношение към това разминаване на процедурата. Преминаваме към въпроси от следващата парламентарна група – Коалиция за България.

потока от мисли във взетото отношение, както и нивото на висока екологична експертиза, което не всеки е достоен да достигне. Надявам се обаче, че всички са разбрали, че става дума за това, че единственият начин да се направи пропуснатата екологична оценка е да се стартира процедура по изменение на Общия устройствен план.

Това, което обаче искам да стане ясно и да Ви попитам много ясно – аз съм сигурен, че като се приложи екологичното законодателство нищо не може да се построи в парка „Странджа”,

ще запазим ли последното кътче от нашата природа такова, каквото го помня аз от моето детство? Ще изглежда ли плажът „Силистар” по този начин, по който е изглеждал в предишните години и както изглежда в момента, или ние ще видим отново „Слънчев бряг”, или ще видим това, което е станало на север от Варна, например между Варна и Кранево? Мисля, че и Вие отлично съзнавате, че това е последното място от нашата природа, което може да бъде запазено и да има такъв чист и защитен вид. Моят въпрос към Вас, госпожо Михайлова, обаче е: какво е направено в досегашните години от Министерството на околната среда и водите – нямам предвид само последния министър госпожа Караджова, разбира се, имам предвид и господин Чакъров – за устойчивото управление на парка? Какво до този момент е направено по изработването на планове за управление на парка, по плановете за управление на защитени местности? Какви средства са изразходвани до момента и какъв ефект има досега от тези действия на Министерството на околната среда и водите? Защото Вие правилно подчертахте, че има приемственост в действията на ръководството на Министерството на околната среда и водите, независимо от това кой го ръководи. ръководи. Искам от Вас също тази гаранция, която трябва да кажете и пред опозицията, и пред управляващите, пред всички български народни представители: след направената екологична оценка Вие ще допуснете ли по Черноморското крайбрежие или където и да е в парка „Странджа” да се строи, съобразявайки се с нашето екологично законодателство? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Курумбашев. Въпросът Ви беше към министър Михайлова. Заповядайте, госпожо Михайлова.

отговорът на общия Ви въпрос, с който започнахте, е: Министерството на околната среда и водите няма да позволи застрояване на територията на Природен парк „Странджа”. Гаранция за това са действията на Министерството на околната среда и водите за изменение на Общия устройствен план и за изработване на нова екологична оценка, която да отговаря на всички изисквания. (Ръкопляскания още едно действие, за което споменах и Ви благодаря за въпроса – това е, че ние ще концентрираме усилията си и, доколкото имаме възможност, ще подкрепим изработването на План за управление или Схема за устойчиво управление на Природен парк „Странджа”,

договорът по който е сключен през 2012 г. По него към днешна дата са изплатени само авансовите плащания в размер на 20% и срокът на изпълнение на договора е средата на 2015 г. Това е по този проект. Но аз бих искала да Ви информирам, че действително усилията на министерството са устойчиви в тази посока в продължение на години. Още в в началото на 2004 г. започва разработването на план за управление на Природен парк „Странджа”, което е финансирано като част от междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, която продължава между 1994 и 2007 г. През 2004 г. с решение на Висшия експертен екологичен съвет внесеният план за управление е върнат за преработване и за изготвяне на екологична оценка, защото първоначалният вариант не е имал екологична оценка. През 2005 г. Българска фондация „Биоразнообразие”, която е носител на ноу-хау-то и партньор на министерството за разработването на този план, внася в Министерството на околната среда и водите преработен вариант на плана за управление и екологична оценка. Министерството през 2006 г. връща екологичната оценка за допълнение и преработка. През 2010 г. – вижте колко е дълга сагата, програмата приключва действието си и продължават да се правят опити от страна на министерството да се направи план за управление.

Българска фондация „Биоразнообразие” поема ангажимент да преработи плана за управление съгласно забележките в решението от заседанието на Експертния съвет. С писмо от месец януари 2011 г. до Българската фондация „Биоразнообразие” е изпратен протокол от заседанието на специализирания съвет за преработване на плана взето конкретно решение на Съвета и е определен срокът за преработката – 90 дни 90 дни от януари месец 2011 г. До този момент преработен вариант на плана за управление, внесен в министерството по тази дълга сага няма. Това, което прави министерството, е, че през 2012 г. финансира нов проект на Природен парк „Странджа” на стойност 7 млн. 800 хил. лв., според който трябва да бъде разработен устойчив модел за управление на природния парк, който в момента е в изпълнение. Това е допълнителната мярка, за която ние ще работим много усилено. Надявам се, че съдбата на сегашния проект няма да бъде като тази, която Ви разказах. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър. Следващият въпрос е от Парламентарната група на ДПС.

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Преди да задам въпрос от името на парламентарната група и да изразя позицията й, във връзка с във връзка с появилите се в обществения дебат спекулации относно моето име искам да декларирам пред българското Народно събрание и пред зрителите, които ни гледат, че не съм в конфликт на интереси по темата „Странджа”; че моето семейство никога не е застроявало и един квадратен метър от парк „Странджа” и няма такива инвестиционни намерения за в бъдеще. Доколкото това е най-публично следеният сектор, това мое намерение, тази моя декларация може да бъде проверена и декларираните от мен отсъствия на строителни намерения в тази област също могат да бъдат следени. Сега към позицията на Движението за права и свободи. Парламентарната група на Движението за права и свободи в сряда подкрепи искането на опозицията за изслушване на министрите по тази обществено значима от последния месец тема.

не само на територията на България, но и на територията на цяла Европа. И като парламентарна група, и нашите министри в предни кабинети, както и в този кабинет, провеждаме последователна политика в тази посока. Излишно е да изброявам законите поради липса на време, в които сме участвали и които представляват подкрепа на тази политика. Моят въпрос към министъра на регионалното развитие е следният. е следният. Тъй като заявихте, че сте пуснали вече процедура по изменение на общия устройствен план, за който се спори, ако, докато тече процедурата, се появят инвестиционни намерения по територии, които са разрешени от този общ устройствен план, как ще спрете тези намерения до изработване на изменението на общия устройствен план? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цонев. Въпросът е към министър Десислава Терзиева. Заповядайте, госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Цонев! Точно затова и аз в началото казах, че задължително трябва да има общ устройствен план за всяка част от територията на държавата, за да нямаме частични разрешителни и да довеждаме Черноморското крайбрежие до вида, в който сега го има в по-голямата му част. Именно и затова като министър на регионалното развитие взех решение, разбира се, и по препоръка на моите експерти, частично да изменим общия устройствен план и, както показах на картата, това да засяга частта, свързана с парк „Странджа”.

Докато разработваме изменението на новия общ устройствен план единственият начин да се спре, ако започне някакво строителство, е със заповед на министъра на околната среда и водите. Това е моят отговор.

господа и госпожи народни представители! Най-после в залата се въдвори конструктивен тон и атмосфера, защото в един момент бяхме излезли от нормалното, а то беше всички в залата загрижени за това, което става в парк „Странджа”, да мислим какво да направим, а не да се дървим какво е станало през сегашното управление, миналото правителство и по-миналото, общо взето с един скандалджийски и неприличен тон. тон. Всички от няколко Парламента насам, от 40-ото Народно събрание, са дали по нещо за спасяването на българското Черноморие. Сега пред очите ми е един наш колега от 40-ото Народно събрание, Бог да го прости, господин Тодор Батилов, за който спасяването на българското Черноморие се беше превърнало в съдба. Той направи страшно много. Господин Батилов беше двигателят, моторът на приемането тогава на плана за Черноморското крайбрежие, Бог да го прости! Ние трябва да направим нашето. Ние трябва също да допринесем за спасяването на това останало наше природно богатство. Моят въпрос към Вас, господа министри, е: не считате ли, че и ние в Народното събрание можем нещо да допринесем за това – доразвивам въпроса на господин Цонев за спиране и мораториум, защото в момента може да се осъществяват инвестиционни намерения, планът е юридически факт. Ако считате, може да гласуваме решение за мораториум, което би било най-сигурният начин за този междинен период,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

Всички те са на етап или обществено обсъждане, или са в Министерството на околната среда и водите за разглеждане на екологичната оценка. Разбира се, ще кажа моето мнение и мнението на колегите ми, предполагам. Трябва да имаме предвид, когато спираме строителството на определени територии, че така се спира и инвестиционното проектиране на практика. Всеки подробен устройствен план винаги се придружава със съответната екологична оценка и съответното обществено обсъждане. Така че ми е трудно да кажа сега дали е добре да се направи мораториум за строителство на цялото Черноморие, или в само в частта на Странджа-Сакар. Считам, че мерките, които предприемаме с министрите, са достатъчни на този етап, за да защитим интересите на парк „Странджа”, от гледна точка на това, че самото изменение на плана в тази част спира на практика прилагането на общия устройствен план и в случай, че някой реши незаконосъобразно да започне някакви процедури по строителство, строителство, те могат да се спрат по два реда – или от министъра на инвестиционното проектиране, като незаконно изграждане на строителство, или от министъра на околната среда и водите в защитените територии. Това е моят отговор. Благодаря.

Госпожо Михайлова, стана ясно, че ще има нова процедура за изработване на екологична оценка. Как ще гарантирате, че този път екологичната оценка ще бъде процедирана законосъобразно и няма да допуснете поредна наказателна процедура? Как да Ви вярваме след всичко това, което чухме през последните няколко дни, когато се създаде реален риск кошмарът, причинен на България от управлението на тройната коалиция, да се повтори? Същите безкрайно компрометирани фигури, които по онова време причиниха толкова вреди на природата и опоскаха България заради нечисти интереси, сега се кълнат, че ще я опазват и това ще бъде тяхна кауза. Заменки, безразборно строителство на бетонни мастодонти, брутално нарушаване на екологичното законодателство и потъпкване на всякакви принципи за защита на природата и обществения интерес примерите са многобройни: Калиакра, река Вая, Златна перла, Иракли, Камчийски пясъци, Кара дере, Яйлата, Несебър. През периода от 1 януари 2007 г. досега Европейската комисия е открила към България 47 наказателни процедури в областта на околната среда. Всички те са допуснати заради груби нарушения на екологичното законодателство, стартирали

Успяхме да убедим Европейската комисия да не предприема наказателни действия по повод общия устройствен план на Царево. Имахме воля и мерките бяха взети. Вие се опитахте да повторите безобразията на тройната коалиция с недопустима подмяна на становището на МОСВ. Как ще върнете доверието на Европейската комисия и на българските граждани, след като до вчера ние слушахме съвсем различни неща от управлението на Вашето министерство? ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Михайлова, да отговорите на зададения въпрос.

как ще гарантираме, че екологичната оценка ще бъде процедирана в обществен интерес – спазвайки закона! И пак И пак повтарям – спазвайки закона! В България има закони, които определят какви са правомощията, какви са функциите и задълженията на всички институции. Спазването на закона гарантира процедиране, което е в обществен интерес. Що се отнася до това: как ще гарантираме, че няма да има наказателна процедура? По всяка вероятност ще имаме нужда и от Вашето съдействие. Защото, ако имаме непрекъснато злонамерени за това, че в България се нарушава методично екологично законодателство, то ние ще трябва да се обясняваме. Ако обаче ние защитаваме общо националния интерес и гарантираме изпълнението на закона, направим така, че провеждането, подготовката и одобрението на новата екологична оценка е в съгласие с екологичното законодателство на Европейския съюз, тогава бихме могли да убедим Европейската комисия, всички наши партньори и всички български граждани. български граждани. Когато говорим обаче за наказателни процедури, нека да бъдем точни, госпожо Василева. Нека да бъдем наясно, че наказателни процедури започват по времето на всяко управление, включително и по време на управлението на ГЕРБ. Нека да бъдем точни и ясни и да кажем, че наказателната процедура, заради която България в момента е пред влизане в съдебна зала, е започнала през 2012 г.

един регионален инспекторат си позволява самоволно да дава разрешение за огромен парк и тогава заповедта на министъра на околната среда и водите става безпредметна и съдът я отхвърля – по време на управлението на ГЕРБ! наказателните процедури, както и успехите по оперативните програми, не са собственост на едно или друго правителство. Наказателните процедури са отговорност на Република България и ние, ако сме отговорни политици, би трябвало да работим съвместно, колкото и странно да Ви звучи, за да ги избегнем и да докажем, че прилагаме европейското законодателство, в това число и в рамките на екологичното законодателство. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Михайлова. Следващият въпрос ще бъде зададен от Парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте, господин Гуцанов. Благодаря. Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Силно съм удовлетворен от дискусията, която провеждаме в пленарната зала. Мисля, че най-накрая тръгваме по един път, който отдавна е трябвало да бъде започнат. Прави чест на цялото Народно събрание – и на нас като управляващи, и на опозицията, прави чест и на министрите, че се провежда подобна дискусия. Лошото е, аз считам, че тя е закъсняла. Ако имаше подобни дебати преди години, не съм сигурен, че така щяха да изглеждат не само Черноморските курорти, но и другите комплекси в България.

Аз съм удовлетворен и от решението, предложено преди малко от министър Терзиева. Смятам, че това е единственият възможен вариант да се излезе от този безумен казус, в който е изпаднала тази територия и поздравявам министерството за това решение.

Ако е необходимо нещо друго, което Вие считате, какво е то? Необходимо ли е друго решение или намеса от страна на Народното събрание, за да бъде изчистен и този въпрос? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Гуцанов. Уважаема госпожо Терзиева, въпросът е към Вас – моля да отговорите на народния представител. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Гуцанов! С министъра на околната среда и водите и с министъра на инвестиционното проектиране онзи ден коментирахме точно тази част от въпроса. На този етап считаме, че това е достатъчно. В случай че имаме нужда от помощ, разбира се ще се обърнем към Народното събрание да ни помогне, ако трябва да се прави някакъв Мораториум за строителство. На този етап считаме, че това е достатъчно, за да не започнат процедурите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Терзиева. Следващият въпрос може да бъде зададен от Парламентарната група на ДПС, ако имате желание да питате някои от тримата министри. Не, отказвате се. Уважаеми колеги от „Атака”, нямате въпрос към тримата министри. Заповядайте, уважаеми депутати от ГЕРБ. Заповядайте, за да зададете въпрос към министър Терзиева или министър Данов. Въпросът ще бъде към министър Данов. ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър Данов! Въпросът ми към Вас касае многократно направените изявления относно заделените средства за общи устройствени планове – доколкото ми е известно в Закона за държавния бюджет, около 6 млн. лв. Особено голям интерес предизвикват обявените от Вас критерии за избор на общините, които ще получат финансиране. По-конкретно, откъдето ще дойде и моят въпрос, е кои са приоритетните за правителството инвестиционни проекти на регионите? В случая аз мисля, а и Националното сдружение на общините, че устройствените планове на общините не бива да се свързват с политиката на отделно правителство, а с конкретните нужди на местното развитие. Финансиране ще получат общините, които вече са започнали изготвянето на общите устройствени планове, а също и малките населени места, които не са започнали. Общо взето това включва всички общини, за да можем да отсеем по-нашите, предполагам. Надявам се, да не е така. Най-важният критерий, който ми направи особено голямо впечатление – важен критерий за разпределение на бюджетните средства ще е изборът на фирмите, които ще изготвят общи устройствени планове на населените места. В тях трябва да работят доказани професионалисти. Поправете ме, ако греша някъде, но общините разполагат с правомощията да провеждат сами процедурите си за избор на изпълнител и контролните органи тук са Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията. В случая, господин министър, това не е ли опит за разпределяне на порции в сферата на проектирането? Какъв критерий може да е това? Не е ли опит за лансиране на несъстоялия се министър Калин Тихолов, известен с Общия устройствен план на Царево за застрояване на Природен парк „Странджа” човек, който вкара България в наказателна процедура от Европейската комисия и чието място като министър Вие заехте? Надявам се, това да не е план господин Тихолов да планира застрояването и на последните зелени кътчета в България. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гуджеров. Заповядайте, уважаеми господин Данов, да отговорите на народния представител. МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! Задачата, която сме си поставили, е на първо място да уточним състоянието на разработване на общи устройствени планове в страната. Според закона, задача да се поръчат и изработят общи устройствени планове е на кметовете на общините. Предвид факта, че в тази област сме изключително изостанали, включително 44 общини нямат задание за проектиране, Министерството на инвестиционното проектиране пое ангажимент да организира общините да изпълнят тази своя задача. По този начин ние ще ги подпомогнем, но няма да им изземем правомощията. Що се отнася до избор на изпълнители, това, което сте чули, е така. Но ние няма да проведем процедурата точно министерството да избере кой ще направи общите устройствени планове, това е задача на общината, на общинския съвет. Това е въпрос на обществена поръчка. Това, което ние говорихме с кметовете на общините, е да предпазим общините, тъй като има доста проектанти в кавички, които започват изпълнение на подобни общи устройствени планове, но всъщност не могат да довършат докрай работата качествено, един път. И втори път, изпълняват и някои други поръчки, в смисъл – някакви други интереси. (Реплики Аз съм в контакт с кметовете на общините, събираме тези данни. След това самите кметове ще изпълнят тази задача – да си обявяват общия устройствен план, да си изберат изпълнители, да си изберат колективите, които да им разработят проектите. Това не е задача на министерството.

е задача на българските архитекти и на инженерите в страната. Изработването на общ устройствен план не е задача само на архитекта. Той е изпълнител. Ако прочетете Закона за устройство на територията, там много ясно е описана процедурата – изработването на заданието на общ устройствен план

Благодаря, уважаеми господин министър. Уважаеми колеги, наред е парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте, господин Костадинов, за въпрос към някой от тримата министри. Кого ще питате? Данов. Разбира се, бих искал да кажа, че според мен за непредубедените е ясно, че още със своите встъпителни изказвания министрите практически изчерпаха дискусията и дадоха отговори на възникналите въпроси. Един такъв извод е още повече актуален след състоялата се впоследствие дискусия и допълващите отговори от министрите. Разбира се, това е вън от съмнение, ние сме свидетели на обосновано обществено безпокойство, защото така или иначе сме ставали свидетели в предходни периоди на форсирани презастроявания и пренебрегване на изискванията към места с особена устройствена териториална защита. В този смисъл, уважаеми господин министър Данов, бих искал да Ви попитам следното: в законодателната програма на Министерството на инвестиционното проектиране е предвидено изработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, на какъв етап е е това изработване? Каква е Вашата оценка за действащия Закон за устройство на територията и необходимата стабилност на общите устройствени планове, свързана с рационализиране на процеса по обжалване и влизането им в сила? В този контекст, предвиждате ли в Министерството на инвестиционното проектиране да се води публичен регистър на разрешенията за строеж

Законът за устройство на територията във вида, в който го заварихме, споделял съм публично, че е доста остарял,

по наше мнение рязко спират или забавят процедурите по издаването на разрешение за строителство. Паралелно с това разработване нов Закон за устройство на територията, който да бъде хармоничен с тези в Западна Европа, доказали своята практичност, действеност, силно облекчават процесите както при изграждането на урбанизираната среда, така и издаването на разрешение за строеж.

което само по себе си включва и опазване на екологичното равновесие. В тази насока работим, имаме напредък. Естествено, аз съм противник на много бързото законодателство, тъй като обикновено, както се казва в строителството, „бързата работа е срам за майстора”. Желанието е да се създаде стабилен закон, който да действа дълго време след това. Що се отнася до регистрите, това, което в момента минава като разрешение за строеж в Министерството на инвестиционното проектиране, се води в такъв регистър и когато

Целта е да може да бъде контролиран процесът на строителството, да се достига до показатели по качество, съразмерни с това, което се гради в развитите западноевропейски страни.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Както всички знаем, повод за днешната дискусия е тревогата в обществото за Общия устройствен план на община Царево, който след петгодишни съдебни битки бе оставен в сила. Аз също искам да се обърна към господин Данов, защото като член на Комисията по инвестиционно проектиране, която за съжаление не се е събирала доста отдавна, не съм имала възможността да задам своя въпрос. Ние от Партия ГЕРБ сме за общите устройствени планове, но трябва да заявя, че трябва да бъдат законни, съобразени със съответните екологични оценки. Обръщам се към Вас, господин Данов, който многократно сте заявявали, че незаконното строителство не трябва да се разрушава, защото вече е инвестирано в него. Ами, ако пак се повтори казусът с незаконното построяване на „Златна перла”, ще оставите ли бетона там?! Много ми хареса и изказването Ви за хармоничното устойчиво развитие, а в хармонизация ли са инвестиционните амбиции по крайбрежието на арх. Калин Тихолов – несъстоялия се министър на инвестиционното проектиране и автор на Общия устройствен план на община Царево?! Ето, ние едва днес разбрахме, че ще има изменение на Общия устройствен план на община Царево. Вие и Министерството на инвестиционното проектиране как ще съдействате на община Царево при изменението на плана и в какви срокове?

Уважаема госпожо депутат, най-вероятно не сте разбрали какво съм искал да кажа. Става дума за превенция на незаконното строителство, тъй като резултатът от незаконното строителство е излишно харчене на средства. Става дума, че според мен е неинтелигентно да се събаря нещо, когато вече е построено. Затова трябва да се предпази да не бъде реализирано, а не след това, когато се e обърнала колата, да се търси решение на проблема. Що се отнася до арх. Тихолов, можете да го поканите и го изслушате. Аз не съм негов говорител и не ми плащат за това нещо. Затова не мога да Ви отговоря на въпроса. Поканете го, той ще Ви отговори. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Уважаеми колеги от Коалиция за България, има ли желаещи да зададат въпроси? Няма. От ДПС и „Атака”? Не. Заповядайте, колеги от ГЕРБ, можете да зададете още два въпроса към министър Терзиева. Заповядайте, господин Татарски. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! Безспорно социалното и икономическото развитие на територията на общините, на регионите зависи от устройството на тази територия и от доброто планиране. В този смисъл са похвални усилията на община Царево да изработи общия устройствен план.

От това, което чухме досега, стана ясно, че процедурата по одобряването на общия устройствен план е продължила 6-7 години. В този смисъл първият ми въпрос към госпожа Терзиева е в какъв срок ще се ангажира с изработването на измененията в общия устройствен план? Ако чакаме още 6-7 години, няма да има смисъл от това изменение. Вторият ми въпрос е свързан с изказванията на редица колеги, включително и на министър Михайлова, за тотална забрана за строителство на територията на природния парк. това според мен отиваме от една крайност в друга. Екологичното законодателство не разписва точно така процедурите и възможностите за въздействие в тези зони. Въпросът ми към Вас, госпожо министър Терзиева, е дали това изменение на общия устройствен план ще бъде съобразено с предвижданията на плана за управление на Парк „Странджа”, който разбрахме, че още не е готов, и в него ще бъде ли разписана тоталната забрана за строителство, каквото и да е то, на територията на Парк „Странджа”? Благодаря.

Те са дошли и отговарят, те са коректни. Нека и народните представители да бъдат коректни, а също и другите министри, които ще отговарят след малко в парламентарния контрол.

това заданието ще бъде качено на сайта на министерството и всеки ще може да се запознае с неговото съдържание.

Ще гледаме по някакъв начин да координираме екипите, за да може да има обща работа, да се постигне някаква координация, защото, както чухте от министър Михайлова, другият план ще бъде за управление на парка и ще бъде готов някъде през 2015 г. Ние няма да чакаме другия план, ще трябва по някакъв начин да се координираме, така че ще положим усилия с министър Михайлова да бъдем напълно координирани и да успеем да изработим наистина качествен проект. По отношение на втория Ви въпрос – за спирането на строителството в природния парк, считам, че това е много крайна мярка и, както преди малко отговорих на един друг депутатски въпрос, смятам, че в случай че се започне незаконно строителство, тогава, разбира се, трябва да се предприемат спешни мерки от гледна точка спирането на незаконното строителство. Друг ред, по който да може да започне да се строи нещо без разрешението на министъра на регионалното развитие, няма как да се допусне, защото ще мине през мен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър. Има ли желаещи народни представители да задават въпроси? Заповядайте, господин Дончев. Надявам се

На пръв поглед това изглежда като спор, като противопоставяне между дюните и бетона или между дръвчетата и арматурата, или между природата и развитието. На някои други изглежда като спор между местните, които искат развитие, и туристите, които искат девствена и уникална природа. Аз не съм съгласен, че нещата стоят така. По-скоро от едната страна стоят гражданите, местните и туристите, а от другата страна стоят институциите и държавата, и гражданите не вярват на институциите и на държавата, че може да защити правата и на първите, и на вторите. Всъщност същественият въпрос, който не е страничен, а основният въпрос каква е визията по отношение на развитието на Странджанския регион? Уважаема министър Терзиева, не веднъж сте споделяли, че за разлика от предшествениците си Вие имате визия за регионалното развитие. Нека да напомня, че говорим за един край, който е пограничен, в същото време планински, крайбрежен, край с изключително лоша транспортна свързаност, с лоша демография, с най-ниската гъстота на населението – 10 души на квадратен километър. Каква е Вашата цел, какъв е профилът на развитие, който търсите? Какъв е алгоритъмът за устойчивото развитие на Странджа? Защото всички знаем, че варварското отношение към природата се формира освен от алчността, същото така от бедността. Всички също така знаем, че ако нямаме конкретна цел, можем да стигнем навсякъде и всъщност никъде. Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Заповядайте, госпожо Терзиева, да отговорите на въпроса на народния представител. Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Дончев, ще отговоря с две думи на Вашия въпрос, защото в конкретния случай, както всички сме наясно и мисля, че сме съгласни, става въпрос за липса на екологична оценка на един общ устройствен план. Макар и оттеглена, тази оценка на практика явно я няма. Всички сме наясно с това нещо, поради което се наложи много бързо да предприемем съответните мерки, тъй като Общият устройствен план по Закона за устройство на територията е стабилен план и той не може да бъде обжалван по съдебен ред, което се случи в тези 6 години. Използвали са се различни методи за обжалване и по този начин на практика се е забавил целият процес дори и на преработване на плана. Ето защо мярката, която съгласувано с другите двама министри решихме много спешно да предприемем, е да обявим изменение на този план, за да можем преди всичко да защитим природния парк, да направим истинска екологична оценка, която да бъде поставена на обществено обсъждане и по този начин да защитим парка. По отношение на регионалното развитие има вече приети регионални планове за развитие, имаме програма на правителството и ние следваме определени принципи и, разбира се, имаме идеи и за икономически стимули, които законодателно ще трябва съвместно с Вас, народните представители, да разработим

дотук бяха зададени 11 въпроса, на които министрите отговориха. С това процедурата по задаване на въпроси приключи. Според Парламентарния правилник сега парламентарните групи имат възможност да изразят отношение към отговорите на министрите. министрите. Започваме с Парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, уважаема госпожо Павлова. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Безспорен факт е, че темата за предпазването, опазването на прекрасните региони в България, особено региона на Странджа, е много важна и актуална тема, обществено значима, тема, която предизвика не само широк обществен отзвук, но предизвика и протести. Включително разбрах, че в сградата на Народното събрание са и част от екологичните организации, които участват в тези протести и са в тази инициатива. Факт е, както казахте, госпожо Михайлова, това е сага от много години, но моето и на нашата парламентарна група притеснение е, че тази сага финишира тук днес с това изслушване, с тези проблеми, които дискутираме днес, защото със своето решение на 13 декември миналата година, с което преобърнахте на 180 градуса позицията на Министерството на околната среда и водите, предрешихте решението на съда и доведохте до ситуация, в която имаме Общ устройствен план, отново отварям скобата – проектиран от небезизвестния архитект Калин Тихолов, неслучилият се министър на инвестиционното проектиране, който предвижда пълно презастрояване и бетониране на малкото и последното незастроено кътче по българското Черноморие. И това е фактът, който има днес. Радвам се, че благодарение на усилията, благодарение на нашата инициатива да направим това изслушване днес, сте предприели конкретни действия, най-вече министърът на регионалното развитие за промяна на Общия устройствен план на Царево. Това е много важна стъпка, но със сигурност не е достатъчна. Много действия, много стъпки трябва да бъдат направени, за да бъде предотвратено всичко това, което е натворено в последните години. Говорейки за наказателни процедури, те се базират на натворено, на нарушения именно в периода 2007 2008 2009 г., когато хоби на управляващата тогава коалиция, надявам се да не продължи тази „приемственост” и днес, беше застрояване на Черноморието, смяна на предназначението на плажовете като „Камчийски пясъци” в горски територии, замяната им с територии и и бетониране на последните зелени места, останали по българското Черноморие. Това е нашето притеснение, това е нашият проблем. Казахте: баланс на природата, хармонично устройствено планиране, господин министър. Как точно визирате да го постигнете, при условие че считате, че ако има незаконно построени сгради, трябва да останат, защото са вложени пари в тях чрез превенция. Законът и сега предвижда забрана. Въпросът е забраната да се спазва, да се спазват законите, за които пледирате, и да не се допуска нарушение, а който наруши, да бъде премахнат, а не да стои бетонът, какъвто щеше да остане на „Златна перла” вероятно, ако тогава това министерство Какво правите със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие? Връщате стария режим, така че по плажовете освен бетон да има сергии с гащи и чорапи (оживление), освен бетон да има заведения, да няма свободна площ за плажуващите и там да остане само 30%, ако някой иска да почива. Това е, което правите. Именно затова и за да сме сигурни, че всички тези добри намерения не са лицемерие, не са фалшиви обяснения, фалшива загриженост, считаме, че все пак Народното събрание трябва да се намеси. Но не с мораториум. Мораториумът не дава добри ефекти. Ние видяхме Вашия мораториум, който предложихте за имотите по Черноморието. Нищо не се случва вече 6 месеца. Мораториумите не помагат и аз съм съгласна с Вас. Именно затова днес нашата парламентарна група ще внесе предложение за решение на Народното събрание в няколко точки. Първо, предприемане на действия за разработване на незабавното приемане на плана за управление на схемата за устойчиво управление, както я нарекохте, на Природен парк „Странджа”. Изменението на Общия устройствен план на Царево да бъде иницииран, да бъде предприет и извършен в следващите 6 месеца. Актуализация на екологичната оценка казахте, че не може, казахте нова – да, предприемане и възлагане на нова екологична оценка. И не на последно място разработването на конкретен план и визия за развитието на район „Странджа”, защото и на този въпрос, за съжаление, не получихме отговор. Всичко това е необходимо, за да можем да спазим това, за което всички сме призвани. Не думи, дела трябват! Разчитаме на дела, на действия, на всичко това, което е във Вашите ръце, а не на празни приказки. Благодаря. Коалиция за България има възможност да изрази отношение към днешния дебат, към отговорите на министрите. Заповядайте, уважаеми господин Курумбашев – имате пет минути. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Позволете ми да започна с благодарност към инициативата на опозицията да се проведе подобно изслушване, макар да виждам, че народните представители от ГЕРБ не са много заинтересовани от самото изслушване. В крайна сметка можеш само да демонстрираш намерения, а не и след това да имаш реален интерес. Това, което стана ясно в началото на днешното заседание, всъщност разсича възела около разговора ни за „Странджа”, а именно – вчерашната заповед на министъра на регионалното развитие, с която тя стартира частично изменение на Общия устройствен план на Царево, което пък ще даде възможност на министъра на околната среда и водите след това да изготви екологичната оценка за цялата територия на Природен парк „Странджа”. Втората гаранция обаче тук отново беше дадена от министъра на околната среда и водите – че и по време на изработването на това изменение всякакви незаконни строежи могат да бъдат спирани със съответната заповед на министъра на околната среда и водите. Третият важен момент е наличието на интересите на местната общност и наличието на сериозно гражданско общество в България, което през цялото време ще следи какво се случва на територията на „Странджа”, независимо от това докъде е стигнала тази процедура. Това, което ми направи впечатление, е, че хората, заради които възникна „Дюнигейт – Несебър” през 2012 г., днес тук се опитаха да се появят като морални съдници. Разберете, то е все едно Цветан Цветанов да говори за избори! Не е удобно – просто не е удобно! По някакви теми до края на живота си по-добре не се появявайте. Това са хората, които внесоха мазните лобистки поправки в Закона за горите през 2012 г. Помните ли – имаше един депутат от ГЕРБ, казваше се Емил Димитров? Помните ли го? Сигурно го помните. Вие подкрепяхте правителството, което даде разрешение без никакъв конкурс за проучване за шистов газ в България! Вие сте правителството, което внесе законопроекта в България да се гледат ГМО култури! Това помните ли го? Това беше в миналия мандат. с ГМО, с шистовия газ и с промените в Закона за горите да дойдете и да бъдете морални съдници – просто нямате това морално право, но, разбира се, имате това парламентарно право. И накрая, позволете ми все пак да изразя удовлетвореност от тона на този дебат, тъй като извън темата за „Странджа” и нейното конкретно разрешаване, което имаме от вчера, ние трябва да продължим този разговор за всички черноморски общини, защото имахме много дълъг дебат, който беше организиран от госпожа Михайлова в Министерството на околната среда и водите с кметовете на черноморските общини, които поставиха въпроса, че техните общи устройствени планове поради изключително дългия период на екологична оценка не могат да влязат в сила. Така имате черноморски общини, които 6-7 години са без общи устройствени планове. Както виждате, сменят се по две-три правителства, а община без общ устройствен план е без правилник и съответно всеки прави това, което си иска. Аз се надявам, че правилата, които ще бъдат въведени от Министерството на околната среда и водите в резултат на тази екологична оценка, която ще бъде направена, ще бъдат спазвани, не както се изразяваше един предишен премиер – „докато аз съм премиер”, ще важат не само за това правителство, а и за много правителства по-нататък, защото трябва да гледаме не с хоризонта на сегашното управление, а с хоризонта и погледите на нашите деца. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Курумбашев. Уважаеми колеги, желае ли някой от ДПС да изрази отношение към дебата? Не виждам. Заповядайте, господин Шопов, да го направите от името на Парламентарната група на Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! На фона на взаимните обвинения между различните политически сили ние от „Атака” можем да кажем, че само ние от „Атака” не сме допринесли за застрояването и бетонирането на българското Черноморие и на други красиви части от България. Точно обратното, водили сме и водим девета година люта, жестока битка против това. Аз бих продължил списъка от предишни прегрешения. Нека не забравяме, че в миналия Парламент водихме жестока битка за пистите, за земята под тях в българските курорти. Нали си спомняте колко драматична част от работата на българския парламент представляваше това и кой беше виновен за него? Този, който в момента се опитва да се представи като чист и зелен образ.

с пълна сила пред всички нас, пред българското общество. Да видим как ще се държим, когато дойде краят на този период от пет години. много от тези имоти, за които сега говорим, там претенциите са предвид възникнали претенции за застрояване и тези мераци на разни хора са в резултат на заменките. Тяхната собственост е плод и резултат точно на заменките. Важното обаче за нас е, че този дебат

много негативи според нас. Там са едни NGO-та, които всъщност не правят друго, а смучат пари от едни или други, много често измислени, проблеми. Тук говорим за енергията и за онова, което мислят българските граждани. Този дебат – днес със задоволство можем да кажем, че поне има воля в българския парламент, политическа и гражданска, бъде спасен парк „Странджа”. Какви ще бъдат техниките за това, какви административни или законодателни решения ще намери тази наша воля, вече е друг въпрос. Трябва обаче бързо да се случи, за да бъдат успокоени българските граждани. Да не може да се използва промеждутъкът от време, който предстои, докато бъдат предприети тези мерки, за някакви „бързи” осъществявания на инвестиционни намерения – това е много важно, за да не бъдем поставени пред свършен факт. Така че е въпрос и на спешност. Ние от „Атака” считаме, че добре ще бъде да се въведе един мораториум, да се гласува мораториум за спирането на проектирането и осъществяването на каквото и да е строителство, за да се тушира тушира и общественото напрежение, и да не се даде възможност да се използва това време, през което ще бъдат предприемани и взети мерките, за започване на строителство, защото после няма да могат да бъдат спрени. С общи усилия считам – годината е вече 2014, че българската демокрация, българското общество е достатъчно узряло, за да не се случват онези неща, които станаха през 90-те години, а и доскоро. Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. С това процедурата за изслушване на тримата министри приключи. Благодаря Ви, уважаема госпожо Михайлова, уважаема госпожо Терзиева, уважаеми господин Данов, за участието Ви

След 30 минути, точно в 11,20 ч. ще започне парламентарният контрол. Напомням на народните представители, че първи ще отговаря премиерът Пламен Орешарски.